Í dag er fjöldi kvenna á Íslandi í verkfalli og kemur saman víða um land til að krefjast þess að kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi verði útrýmt og að störf kvenna og kvára verði metin að verðleikum.

Borist hefur bréf frá Hildi Sverrisdóttur um að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá Þórunni Sveinbjarnardóttur um að hún verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum.

þannig að Dagbjört Hákonardóttur taki sæti sem varamaður í Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í stað Loga Einarssonar. Þessi mannabreyting skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Einnig hafa borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 294, um málsmeðferðartíma umsókna um alþjóðlega vernd,

á þskj. 251, um kostnað við flutning umsækjenda um alþjóðlega vernd úr landi, á þskj. 300, um skilamat á þjónustu talsmanna umsækjenda um alþjóðlega vernd,

þá vil ég benda á að það eru konur sem fara verst út úr örbirgð og því að geta ekki mætt grunnþörfum sínum, sem er skilgreiningin á fátækt. Menntaskortur, næringarskortur, heilsubrestur og að vanta fæði, húsnæði og klæði er ekkert annað en sárafátækt. Skortur á heilbrigðisþjónustu, hollum mat og mannsæmandi húsnæði er önnur birtingarmynd fátæktar.

Munurinn á milli kvenna sem lifa við fátækt í Bretlandi og þeirra sem lifa við velmegun er tíu ár og bilið eykst. Konur sem lifa við fátækt lifa að meðaltali tíu árum skemur en þær sem eru efnameiri og deyja úr sjúkdómum sem auðvelt væri að meðhöndla ef þær hefðu efni á að skila sér til læknis,

kvennaverkfallsdeginum í dag en líka til okkar allra; karla, kvára og allra annarra. Hv. þingmaður kemur hér inn á málefni sem snúa að þeirri baráttu sem við erum að heyja í dag en við erum líka að heyja alla aðra daga, þ.e. það baráttumál að draga úr launamun kynjanna, að draga úr kynbundnu ofbeldi

Ríkisstjórnin sem núna er hefur lagt sérstaka áherslu á barnafjölskyldur, m.a. með því að hækka barnabætur og láta þær nýtast fleirum. Við höfum lagt áherslu á þau sem minna hafa, t.d. í gegnum húsnæðisbótakerfið og að styðja við örorkulífeyrisþega og eldra fólk í þeirri dýrtíð sem núna stendur yfir. Ég held að eitt af því sem við verðum að horfa til er síðan með hvaða hætti megi brúa bilið á milli fæðingarorlofs og og leikskóla og þar verða sveitarfélögin að koma miklu sterkar inn í heldur en þau hafa gert. Það er mjög stórt jafnréttismál og stórt mál að þessu leyti. leyti. Hv. þingmaður spyr líka um heilsubrest kvenna. Eitt af því sem við erum að vinna að í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu er einmitt heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu þar sem við erum að horfa á snemmtæka íhlutun inn í veikindi þannig að við getum frekar komið í veg fyrir að fólk detti út af vinnumarkaði og að við grípum það betur inni í endurhæfingu þegar það hefur dottið út af vinnumarkaði og það á ekki síður við um konur.

konur í fortíðinni sem hafa unnið erfiðisstörf hafa frekar farið á örorku og í seinni tíð eru konur sem eru í umönnunarstörfum,

það kerfi sem við höfum sem snýr að starfsendurhæfingu þannig að við getum betur stutt við þessa hópa til að komast aftur út á vinnumarkaðinn eða til þess að geta verið í lægra starfshlutfalli. Þetta eru mikilvæg skref í þá átt að jafna stöðu þessara kvenna

þess efnis að hér á landi væru umtalsverð umframdauðsföll umfram það sem gerðist í nágrannalöndum okkar. Hæstv. ráðherra svaraði mér því til, með leyfi forseta, að hann þyrfti að „eiga þetta samtal og spyrja sömu spurninga á okkar næsta fundi,“ — og vísaði þar í fundi með embættismönnum — „við eigum fasta fundi, ég og sóttvarnalæknir, en ég hef ekki náð að taka þetta mál sérstaklega upp við sóttvarnalækni.“ Þetta var í febrúar.

hvað samtölin við embættismennina hafa leitt í ljós, hvort verið er að vinna einhverjar dýpri greiningar heldur en koma fram í þessum upplýsingum frá Hagstofunni og hvort verið er að reyna að leggja mat á hvað veldur. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að nefna það sem ég kom inn á í störfum þingsins í liðinni viku þar sem ég vísaði til greinar Helgu Birgisdóttur hjúkrunarfræðings og ljósmóður sem varaði við þeirri þróun sem virtist blasa við, að fólk sem kveinkaði sér undan því sem það teldi mögulega vera tengt bólusetningum vegna Covid fengi ekki áheyrn gagnvart sínum vandamálum. Hjúkrunarfræðingurinn benti þar sömuleiðis á þróun hvað varðar

Er verið að greina þetta að einhverju marki inn í ráðuneytinu og hvað leiddu samtölin sem ráðherra átti við embættismenn sína í ljós í byrjun árs eftir samtal okkar hér á þessum vettvangi í febrúar?

í febrúar. Það er rétt að þá vísaði ég í það að þetta þyrfti að skoða betur og mér finnst það alltaf sjálfsagt mál þegar maður hefur ekki svör á reiðum höndum og sérstaklega fjölmargar spurningar sem vakna í kjölfar þess faraldurs sem við vorum í og allra þeirra ráðstafana sem þarf að rannsaka og skoða.

og í samanburði frá Eurostat. Þar hefur verið lögð áhersla á að skoða umreiknaðar tölur út frá íbúafjölda. Slíkir útreikningar hafa hingað til gefið til kynna að fjöldi dauðsfalla sé ekki að aukast sé litið yfir lengra tímabil.

mikilvægt að taka tillit til mannfjölda og miða andlát við íbúafjölda, sem hefur hækkað hratt hér á landi og ég hygg að sé kannski meginástæðan fyrir því að það vantaði inn í tölurnar. Þessi leiðrétting er núna að eiga sér stað í samvinnu við Hagstofuna og Eurostat

Það er auðvitað mikilvægt að þessar upplýsingar séu dregnar fram þannig að hönd á festi og ágætt að heyra að Hagstofan sé inni í þessu samstarfi vegna þess að þau gögn sem þar birtast þykja manni benda til þess að skoðun

koma, ef tími vinnst til, inn á það með hvaða hætti hann sér fyrir sér að kynna þetta, hvort sem niðurstaðan er sú að tölfræðin bendi ekki til þess að hér sé um að ræða umframdauðsföll á Íslandi, sem stangast á við það sem Hagstofan virðist draga fram,

og ég skil hv. þingmann, hef skilning á því að fá þetta fram — það er búið að birta þetta á vef landlæknis og landlæknir er í sambandi við Hagstofuna um að leiðrétta þetta. Bara til að reyna að svara þessu hér og draga fram myndina af þessu þá er aukning dauðsfalla innan mánaðar í jafn litlu samfélagi — miðað við þessar tölur er ekki ástæða til að draga neinar sérstakar ályktanir eins og niðurstaðan er. En það er sjálfsagt mál að skoða þetta og ég veit að landlæknir er í samvinnu við Hagstofuna um að draga þetta fram. En það er hægt að finna þessar nýjustu tölur inn á vef landlæknis. Varðandi andvanafæðingar þá er fæðingarþjónusta á Ísland í alþjóðasamanburði með því besta sem gerist. Þá fór ég hér

en það er ekki þannig frávik í þessu að það gefi tilefni til að draga neinar ályktanir en sjálfsagt mál að skoða.

þegar hið háa Alþingi var karlavinnustaður. Með tilkomu Kvennaframboðsins og seinna Kvennalistans árið 1983 opnaðist þessi staður, Alþingi, fyrir konum. Ég er ekki viss um að við gerum okkur alltaf fulla grein fyrir því hvað löggjöf okkar hefur mikið breyst á þessum áratugum sem eru liðnir síðan, hvað þjóðfélagið hefur batnað Fyrir það stöndum við öll í þakkarskuld við þær konur sem ruddu brautina — við öll. Hér er samt enn þá skipulagt vanmat á framlagi kvenna, bæði á vinnumarkaði og á heimilum. Stéttir þar sem konur eru fjölmennar hafa lægri laun en stéttir þar sem karlar eru í meiri hluta vegna þess að þau störf sem fela oft í sér umönnun og kennslu og ræktun á fólki þykja ekki jafn verðmæt og hefðbundin karlastörf. Þessi störf eru mjög krefjandi. Þau taka á líkamlega og andlega og okkur hefur ekki tekist að búa svo um hnútana að konur endist í þessum mikilvægu hjúkrunar- og umönnunarstörfum út af gegndarlausu álagi. Í heilbrigðiskerfinu eru stórar kvennastéttir á of lágum launum og starfa við of bágar starfsaðstæður og eru þess vegna iðulega tilbúnar til að leita annarra starfa utan heilbrigðiskerfisins þrátt fyrir að hafa lagt á sig langt og strangt nám. Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að hægt verði að bregðast við þessari stöðu í aðdraganda kjarasamninga og við samningaborðið?

Það skal sagt hér að ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni um að samfélag okkar hafi þó þrátt fyrir allt og allt batnað. Ég vil líka ítreka það að þrátt fyrir allan vilja okkar til að bæta öll kerfi, þar með talið heilbrigðiskerfið að sjálfsögðu, þá eigum við öflugt heilbrigðiskerfi fyrst og fremst fyrir mannauðinn. Það er líka, í gegnum árin, ólíku saman að jafna. Ef við skoðum þetta í samhengi ára og áratuga um starfsaðstæður, þá hafa þær batnað verulega. verulega. Öll umönnun er miklu auðveldari inni á hjúkrunarheimilum með öflugri tækni og öflugri tækjum heldur en var. Það hefur líka átt sér stað mikil þróun þegar kemur að lyfjum. Hv. þingmaður kemur síðan inn á laun. Ég get sagt það hér áður en ég ræði það — af því að kjaramálin eru svona óbeint okkar allra og auðvitað erum við með ákveðið form á því,

Ég held að við finnum engan sem gæti staðið hér og sagt að það væri eðlilegt að það væri einhver launamunur. Hann á ekki að vera og ef hann er óútskýrður þarf að skýra hann. En ég vil koma inn á það sem við erum að gera í ráðuneytinu sem snýr að þessu varðandi mannauðinn og framtíðina,

En það væri gott að fá það fram hjá hæstv. ráðherra, einmitt á þessum degi, að það ríki skilningur á því að þarna sé um að ræða óviðunandi ójafnrétti og óútskýrðan launamun sem stefnt skuli að því að leiðrétta. Við Íslendingar erum í keppni um þennan mannauð sem ráðherra varð tíðrætt um. Við erum í keppni um þennan mannauð við nágrannaþjóðir okkar. Þess eru fjölmörg dæmi að fólk flytji af landi brott, ekki kannski endilega vegna launakjaranna sem þó eru ekki nógu góð, heldur einfaldlega vegna þess að starfsaðstæður eru óviðunandi.

góðar og meira en viðunandi starfsaðstæður sem eru eftirsóknarverðar. Ég held að það sé unnið að því á öllum póstum í öllum stofnunum og þar með talið í ráðuneytinu og með öllum þeim ólíku stéttum sem bera uppi heilbrigðiskerfi okkar. Ég get nefnt sem dæmi að við erum oft að ræða hér fjármögnun og stór hluti af því sem við fjármögnum heilbrigðiskerfið með

Herra forseti. Þessi dagur er auðvitað tileinkaður baráttunni gegn kynbundnum launamun og kynbundnu ofbeldi og ég óska samfélaginu svo sannarlega góðs gengis í því að útrýma hvoru tveggja. Í fyrirspurn minni til hæstv. heilbrigðisráðherra vil ég vekja athygli á vímuefnavandanum, fíknisjúkdómnum, og nefna í upphafi að sá sjúkdómur leggst auðvitað sérlega þungt á konur. Félagsleg staða kvenna í neyslu er oft verri en karla. Þær eru útsettari fyrir ofbeldi, hótunum og hvers kyns óhæfuverkum. Þær þurfa oft meiri meðferð og meiri áfallavinnu í kjölfar þess að ná lífi sínu á réttan kjöl.

Alma að nefna, með leyfi forseta, að „mikilvægt væri að hafa rauntímavöktun á umfangi vandans og skörp viðbrögð til samræmis. Til þess þyrfti aðkomu margra ráðuneyta, stofnana og félagasamtaka.

í meðferð í sex mánuði eða jafnvel lengur og Hlaðgerðarkot í þrjá mánuði eða lengur. Það er hins vegar mikil bið eftir því að komast í þessar meðferðir.

sem við þurfum að standa miklu betur að, ég bara viðurkenni það hér og nú. Ég geri það af því að ég hef kannski ekki nægjanlega kynnt mér þetta þangað til ég stóð uppi með þá ábyrgð sem heilbrigðisráðherra og það hversu flóknar félagslegar forsendur eru á bak við þegar við erum að horfa á hópana sem við erum að sníða þjónustuna að

Þá var sett í gang svokallað stöðumat sem er ekki lokið og ég hef verið að bíða eftir. En ég hef núna sett aukinn kraft í þetta stöðumat og þá vinnu samhliða að gera heildræna stefnu. Á sama tíma höfum við sett af stað hóp sem tekur sérstaklega fyrir skaðaminnkun í þessu samhengi

Það er stundum þannig að þegar hlutirnir standa okkur nærri, annaðhvort út af ábyrgð sem við berum eða út af því að við þekkjum einhvern veikan í fjölskyldunni, þá kannski nær málaflokkurinn sterkari tökum á okkur. Það er auðvitað þannig að fíknivandinn teygir sig nánast inn í alla kima samfélagsins, inn í allar fjölskyldur og alla hópa. Þetta er, eins og hæstv. ráðherra kom inn á, mjög flókinn vandi. Það er mjög erfitt að bregðast við honum. Það sem ég hef alltaf verið að benda á er að þegar það er svona mikil bið t.d. eftir því að koma í meðferð getur það orðið til þess að fólk fer ekki í meðferð og deyr mögulega úr sjúkdómnum fyrir vikið.

eitthvað sem gæti kallast fíknivakt verða að veruleika á þessu kjörtímabili og að þetta þing, Alþingi Íslendinga, gyrði sig í brók og móti stefnu í þessum málaflokki, heildræna stefnu til lengri tíma, á þessu kjörtímabili?

Ég get alveg svarað því að við erum að setja aukinn kraft í að útfæra stefnu og samhliða að klára þetta stöðumat, af því að hv. þingmaður fór ágætlega yfir sviðið. Varðandi fíknivaktina sem tæki og hvernig það yrði útfært sú hugmynd verður tekin inn í þessa umræðu, alveg örugglega. Ég vil líka segja að eftir að hafa — af því að hv. þingmaður fór hér yfir hvað er í boði. boði. Það er nú einu sinni þannig að þetta þarf svolítið að vera á þessum félagslegu — eða á forsendum sjúklings og það gerist allt of oft að afeitrunarpláss eru ekki til staðar þegar mest á reynir, of oft, stundum. Svo hef ég líka — af því við erum að gera ágætishluti á fíknigeðdeild LSH.

þarf eitthvað að taka við. Þannig að það eru svona atriði þar sem við verðum líka að vera svolítið fljót að þétta í götin.

Það er staðreynd að jafnrétti er veigamikil undirstaða framfara. Það hefur árangur af baráttu fyrir kynjajafnrétti á Íslandi á undanförnum áratugum fært okkur heim sanninn um. Enn eigum við þó ærin verkefni fyrir höndum við að tryggja fullt jafnrétti. Enn er brýnt að berjast gegn kynbundnu misrétti, ekki síst ofbeldi. Á þessum degi er við hæfi að undirstrika mikilvægi þess að jafnrétti verði ávallt, eins og það hefur verið á undanförnum árum, meginstoð íslenskrar þróunarsamvinnu og að við herðum þar enn frekar róðurinn í stefnumörkun og öllum verkefnum. Ég vil spyrja hæstv. utanríkisráðherra hvernig honum finnist hafa til tekist undanfarin ár og hvernig hann sér fyrir sér að við getum byggt enn betur undir kynjajafnrétti sem aflvaka félagslegs réttlætis, framfara og og velsældar í þeim löndum þar sem við sinnum þróunarsamvinnu. Ég vil byrja á því að segja að ég held að það hafi vel tekist til hjá okkur á undanförnum árum varðandi áhersluna á jafnréttismál í alþjóðlegri þróunarsamvinnu og stefnumótun allri í utanríkismálum. Eins og við vitum hefur jafnrétti kynjanna og valdefling kvenna og stúlkna verið leiðarljós í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands um langt árabil og má segja að það sé bæði sértækt og þverlægt markmið í nýrri þróunarsamvinnustefnu sem verður lögð fyrir þingið á næstu dögum.

Ég vil benda á að í nýrri áætlun okkar um framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu næstu árin, frá 2024–2028, er gert ráð fyrir enn aukinni áherslu á þessa málaflokka. Framlög okkar rata til sérstakra

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ísland hefur sýnt gott fordæmi í sinni þróunarsamvinnu og hvernig við beitum okkur milliliðalaust til þeirra sem aðstoðinni er beint að í vel skilgreindum verkefnum með skýr markmið. Það gerum við og eigum að gera með uppbyggilegum hætti og af virðingu fyrir samfélagi og menningu þeirra þjóða sem við vinnum með en um leið með mikilvægi kynjajafnréttis að leiðarljósi.

ofbeldi og sömuleiðis á heilbrigði kvenna og stúlkna, þar á meðal kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi. Menntun skiptir líka máli, efnahagsleg og pólitísk valdefling kvenna og aukin aukin þátttaka karla og drengja í jafnrétti kynjanna. Þetta eru dæmigerð verkefni þar sem við höfum verið að beita okkur og viljum áfram leggja sérstaka áherslu Við erum í samstarfi við þessar stofnanir sem ég hef þegar nefnt en ég hefði einnig getað bætt við stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, UN Women, sem hefur það meginmarkmið að vinna að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna.